izbrišu stavovi 6. i 7. i dali smo vrlo precizno objašnjenje zašto tražimo da se ova dva stava izbrišu, jer ovo što je u stavu 7, to ovlašćenje već postoji u zakonu. Znači, u onom prvom tekstu zakona član 7. stav 6. isti tekst ima kao u ovom što ste predložili. Mislimo da to nije potrebno, tim pre što kod ovog člana vi praktično prvi put menjate Predlog zakona. Kod mnogih drugih članova ove su druge ili treće izmene.Tako radi konkretnosti, da se zna da se ovo odnosi na ovlašćenja koja se daju ministru da on nešto propisuje. Mi smatramo da, što se tiče ovog ovlašćenja u stavu 7. to već postoji u zakonu, nema potrebe da se sad to na drugom mestu ugrađuje, a što se tiče ovog ovlašćenja pod stavom 6, to po svojoj sadržini više odgovara ovlašćenju i dužnosti da Vlada nekim svojim podzakonskim aktom uredi. Odnosi se na kriterijume za korišćenje sredstava.E, sad, ja bih samo da napravim vezu između ovog člana i prethodnog amandmana. Možda i nema neke direktne veze, ali prethodnom članu, koji je bio predmet razmatranja, razvila se jedna diskusija, ja moram da kažem potpuno nepotrebna. Zašto nepotrebna? Pa, i postojeći propisi nisu zabranjivali Direkciji za vode da pojedine poslove održavanja vodnih puteva ustupa privrednim društvima da to rade. Ta mogućnost je postojala još od 2000. godine, kada je donet Zakon o javnim preduzećima i delatnostima od opšteg interesa. Naravno, takva neka mogućnost postoji i nekim skorijim zakonima koji su doneti, ali nisu oni predmet ovog interesovanja.O čemu se zapravo radi? Vrlo retko državni organi ili paradržavni organi mogu da se bave privrednom delatnošću, a tehnički posmatrano ti poslovi održavanja vodnih puteva, kao što reče jedan od poslanika iz DS, čišćenje, pravljenje odgovarajuće dubine vode radi nesmetanog obavljanja vodnog saobraćaja u tehničkom smislu jesu poslovi iz oblasti građevinarstva ili neke slične, ali takođe privredne delatnosti, i po pravilu nešto što je direkcija, upravna organizacija, ne bi ni smela po zakonu da se bavi privrednom delatnošću. I dobro je da se uvodi i konkurencija i dobro je da se uvodi i mogućnost da se ti poslovi poveravaju u zakonu propisanom postupku nekome nekome ko u svojoj registraciji ima i to poslovno ovlašćenje.Međutim, ono što je nama smetalo u tom prethodnom članu jeste što smatramo da je potpuno neprihvatljivo da poslove nadzora, kako su ti poslovi urađeni, da se i ti poslovi ustupaju nekom drugom privrednom društvu. Mi smatramo da poslove nadzora treba zadržati u Direkciji za vodne puteve, jer u krajnjem slučaju direkcija i garantuje za kvalitet svega toga što bi što bi moralo da se uradi. Znači, klasični poslovi nadzora moraju da ostanu u direkciji, jer ona treba da bude garant kvaliteta poslova koji su obavljeni.Predstavnik Vlade je s pravom malopre rekao da treba praviti razliku između vodoprivredne delatnosti i ovoga što reguliše ovaj zakon, a to je pre svega bezbednost plovidbe na rekama i tim vodnim putevima. I puno puta treba da se interveniše da se očisti vodni put, kako bi se nesmetano obavljao saobraćaj. I do sada je Direkcija za vodne puteve to radila, ako mogu tako da kažem, selektivno, neki put ako su oni u mogućnosti, neki put ako nisu u mogućnosti, oni povere nekome za odgovarajuću cenu da taj posao urade.Zato mislim da ona velika rasprava koja je vođena o tome šta, kako, da li tu postoji neka mogućnost zloupotrebe je nepraktična. Mogućnost zloupotrebe uvek postoji, to moram da vam kažem, neka vrsta monopola da država to radi treba da postoji, ali znate kako je sa monopolima, ili se podstiče konkurencija ili se monopol oktroiše. Jedan oktroisani monopol može da garantuje da će održavanje vodnih puteva da bude kvalitetno. Da bi ono bilo kvalitetno, neophodno je da nadzor bude u direkciji.Što se tiče ovog konkretnog amandmana na član 3, ja predlažem da se da se usvoji ovaj naš amandman. Ništa ne gubi na tekstu predloženi član, ništa ne gubi, tim pre što ovo što tražimo da se briše u stavu 7. već postoji u zakonu.Što se tiče ovog što je propisano u stavu 6, to bi po nekoj definiciji trebalo da pripadne pre svega Vladi Republike Srbije, ali nije nikakav problem da se to uredi i programom o kome se govori mnogo više u prethodnim stavovima ovog člana. Hvala, predsedavajući.Poštovana ministarko Mihajlović, kolege poslanici, amandman na član 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, koji glasi: „U članu 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama stavovi 6. i 7. brišu se“. Ovi stavovi u Predlogu zakona glase: „Dodelu sredstava za izgradnju i izvođenje radova na tehničkom održavanju međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva vrši Direkcija za vodne puteve, na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke. Dodelu sredstava za izgradnju i izvođenje radova na tehničkom održavanju državnih vodnih puteva vrši ovlašćeno pravno lice za tehničko održavanje tih državnih vodnih puteva na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke, u skladu sa zakonom koji uređuje te javne nabavke“. Članom 3. propisuje se detaljnije uređenje načina finansiranja obavljanja poslova tehničkog održavanja i uslova koje moraju da ispunjavaju privredna društva kojima će se ovi poslovi poveravati u postupcima javnih nabavki.Smatramo nabavki.Smatramo da je upravo poverenje ovih poslova privatnim pravnim licima odgovoran odnos Vlade prema javnim resursima i javnom novcu. Ovim predlogom se upravo ukida svojevrsni monopolski položaj Direkcije za vodne puteve na obavljanje pojedinih poslova tehničkog održavanja međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva. Iako će se navedeni poslovi poveravati privatnom sektoru, prevashodno na državnim plovnim putevima, oni će uvek biti pod stručnim nadzorom Direkcije, što je bitno.Smatram da je dvostruki efekat ovog rešenja. Prvo, oslobađaju se budžetska sredstva za druge namene, na primer, socijalne prirode ili neke druge i, drugo, poverava se privatnom sektoru da uz javnu kontrolu i nadzor privatnim kapitalom obavlja javne poslove, što je u skladu sa pregovaračkim postupkom o slobodi konkurencije. Iz navedenih razloga, smatramo da ovaj amandman na član 3. ne treba prihvatiti. Hvala. Zahvaljujem, predsedavajući.Moj amandman se odnosi na član 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi rekama na unutrašnjim vodama i on treba da glasi ovako - u članu 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama st. 6. i 7. brišu se. Znači, moj amandman je sličan sa amandmanima koje su izložili moji prethodnici. Međutim, obrazloženje će biti malo drugačije.Suština obrazloženja je u tome da ministar nije kompetentno lice koje može da propiše uslove koje moraju da ispunjavaju privredna društva da bi obavljala poslove tehničkog održavanja vodnih puteva.U članu 3. su dodati čl. od 1. do 7. i čl. od 1. do 5. jasno određuju propozicije kako se se vrši postupak javne nabavke za poslove održavanja vodnih puteva. Normalno je ta procedura, govorim o čl. od 1. do 5, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture usvaja godišnji program tehničkog održavanja koji mora da bude detaljan, da izvrši analizu stanja plovnih puteva, objekata koji se nalaze na tim plovnim putevima i i potpuno precizno da odredi predlog mera koje treba uraditi da bi se obezbedila odgovarajuća bezbednost tih plovnih puteva, dinamika rada i onako kako je predviđeno svim tim članovima.Na osnovu tako usvojenog, vrlo preciznog godišnjeg programa tehničkog održavanja vodnih puteva, onda Direkcija za vodne puteve trebalo bi da se stara o primeni takvog programa, odnosno realizaciju takvog programa.

To je izuzetno važno, i to je dosta dobro obuhvaćeno članovima, odnosno st. od 1. do 5.Članovi 6. i 7. su potpuna kontradikcija u odnosu na ove čl. 1. do 5. Naime, precizno, stav 6. kaže - ministar propisuje bliže uslove i kriterijume za dodelu i korišćenje sredstva iz stava 1. ovog člana.Ministar ne može to da radi. To nije njegova kompetencija i zarad transparentnosti ne sme da bude njegova kompetencija. Stav 7. kaže – ministar propisuje uslove, opet ministar, koje moraju da ispunjavaju privredna društva za obavljanje poslova izvođenja radova u okviru obavljanja poslova tehničkog održavanja vodnih puteva. Ta dva stava su u potpunoj kontradikciji sa čl. od 1. do 5. Zato sam i predložio, odnosno naša poslanička grupa predlaže u ovom amandmanu da se ta dva stava brišu.Zašto? Zato što čl. 6. i 7. su u apsolutnoj suprotnosti sa principom transparentnosti rada, ne samo Vlade, ne samo ministarstava, nego uopšte. Potpuno jasno su precizirani stavovi Zakona o javnim nabavkama koja kažu kako treba da se izvode javni radovi, kako se sprovode tenderi, kako se određuje komisija, kako se obezbeđuje što god može veći stepen objektivnosti i transparentnosti rada na postupku javne nabavke i izboru privrednog društva koje će obavljati radove.Zašto mi ovo posebno naglašavamo? Zato što tamo gde nema transparentnosti otvaraju se vrata za korupciju. Mi ne možemo reći, prisutni smo i svesni smo da je u ovom našem društvu korupcija još uvek prisutna i mi bismo trebali svuda, a naročito u zakonima koji se usvajaju u ovom domu, da sprečimo bilo kakvu mogućnost da se ne otvaraju, nego da se otškrinu vrata, nego da se tresnu, da se zalupe vrata za bilo kakvu mogućnost korupcije.Prema tome, krajnje ozbiljno naglašavamo da st. 6. i 7. su, da ne kažem, vrlo opasni članovi koji jednostavno omogućuju neke stvari protiv kojih ovo društvo principijelno treba da se bori. Nisu u skladu ni sa čime, pogotovo, kažem, nikako ne bi smele da budu kompetencije jednog ministra. Ako se ministar bavi ovim što piše u čl. 6. i 7. onda on nije ministar, već je on nešto drugo, radi posao nekog drugog koji je možda dve, tri ili pet stepenica ispod njega u organizacionoj hijerarhiji ministarstva.

gde je upravo završen osmogodišnji ciklus, jedan veliki investicioni ciklus na jednom velikom državnom projektu koji je koštao 450 miliona evra i koji se krajnje neslavno završio što je i predsednik Vlade pre nedelju dana javno priznao. I dok je trajao investicioni ciklus, smo se da je sve transparentno, da je sve jasno, da je sve kako treba, da sve ide u skladu sa zakonom i propisima i na kraju smo došli do do toga da smo napravili najveći privredni promašaj u ovom delu Srbije.Prema tome, imajući to iskustvo pred sobom, ne samo iz Bora, nego verovatno i negde druge, ali ja situaciju sa Borom jako dobro poznajem, ja posebno želim da naglasim da, ne samo ovo što je napisano u čl. 6. i 7, nego uopšte, generalno, kada se u ovom domu, u ovom parlamentu pojavi bilo koji zakon koji čak može i da namiriše na eventualne propuste ili otvaranju vrata ili mogućnosti za korupciju, opet kažem koja je u značajnoj meri prisutna u ovom društvu, kompletan ovaj parlament mora da reaguje. Uopšte nije bitno ko sa koje strane sedi u parlamentu. Mislim da nam je u tom smislu podjednak zadatak. Ne smemo se dvostruko ponašati, ne smeju biti dupli aršini, ne smemo javno i u javnim nastupima proklamovati žestoku borbu protiv korupcije i žestoku borbu protiv mogućnosti za bilo koju korupciju i onda kada dođe zakon na usvajanje da onda provučemo neke stvari koje mogu da odškrinu vrata za tako nešto. Toliko za sada. Hvala.

koje su kolege podnele, da se st. 6. i 7. ovog člana brišu, znači, uz obrazloženje, ministar nije kompetentno lice koje može da propiše uslove koje moraju da ispunjavaju privredna društva da bi obavljala poslove tehničkog održavanje vodnih puteva. Prvo i osnovno, amandman nije tehnički ispravan. Znači, amandman je tehnički neispravan zato što poseduje jednu slovnu grešku u samom obrazloženju

ako nije ministar? Lepo je čuti kritiku, uvek je lepo čuti kritiku, jer pored kritike dođeš do savršenstva.Volela bih da čujem kritiku i da nam kolege kada predlažu da se jedan član briše da nam daju predlog kako bi onda oni to rešili? Ko bi bio kompetentna ličnost da sve ovo uradi?Ovo je jedan u nizu štetnih amandmana, tako su sami predlagači amandmana nazvali svoje amandmane, štetni. Mi znamo da će biti najezda ovakvih amandmana, ali s obzirom da imamo sredstva i protiv biljnih i protiv životinjskih najezda štetočina, tako imamo isto sredstvo kako da uništimo najezdu ovakvih amandmana, a to je da u danu za glasanje ne glasamo za ovakve amandmane. Hvala. Poštovani predsedavajući, poštovana potpredsednice Vlade, poštovana ministarko, dame i gospodo narodni poslanici vezano za ovaj amandman u kome podnosilac u obrazloženju kaže da ministar nije kompetentno lice koje može da propiše uslove koje moraju da ispunjavaju privredna društva da bi obavila poslove tehničkog održavanja vodnih puteva. Prilikom toga podnosilac vodi brigu o transparentnosti, ne vidi da ovim amandmanom koji su podneli se time gubi pravna mogućnost ostvarivanja dodatnog nivoa transparentnosti u redovnom postupku.Vodi brigu o korupciji, a zaboravlja da mu je šef optužen za ozbiljnu korupciju. Pričaju o kompetentnosti, kompententni su za finansije, samo što im je šef za vreme ministrovanja u imovinskoj karti prijavio imovinu nula, a izjavio da živi od ušteđevine. To se ne meri kao kompetentnost, to se meri kao magija.Pričaju magija.Pričaju o kompetentnosti kada kažu da se držimo teme dnevnog reda, a iz njihovih redova smo čuli najveće udaljavanje o teme dnevnog reda ikada izrečene u ovoj Skupštini, a to je kada su nabrajali strane serije koje su zanimljive da gledamo. Bila ironija ili ne to smo čuli.Pričaju o kompetentnosti kada pozivaju na rad po Poslovniku i pričaju o miru u Narodnoj skupštini, a njihov šef obilazi poslanike koji govore svoje mišljenje i vređa ih. Kada ste videli poslanika SNS ili vladajuće koalicije da je otišao tamo na onu stranu da vređa nekog poslanika? Možda se njihovom šefu dopada ovde da sedi, možda će nekada ovde sedeti, ali onda kada vladajuća većina bude sedela sa one tamo strane.O kompetentnosti ministarka mogu da vide kada prođu novom deonicom puta LJig-Preljina. Reći ću vam jedan događaj koji se odigrao pre mnogo godina kada je jedan političar pomislio da je kompetentan, a njegov stil me podseća na stil onih koji su podnosioci ovog amandmana, otišao u jedno selo i pokušao da ubeđuje seljake i meštane kako Bog ne postoji, pa im kaže – jeli nekada neko od vas video Boga? Oni kažu – nije niko.

On kaže – nisam. E pa znači da ga nemaš. Zahvaljujem. **Saša Radulović** Član 107. Ne znam kada ćete početi voditi računa o tome šta izgovaraju narodni poslanici. Ovde postoji jedna šema, ne znam da li je to klan vladajuće većine, kada god se neko javi i govori o nečemu krenu da vređaju.

Ne znam gde ste se vi prepoznali gospodine Raduloviću.

Mislim da smo pobrkali neke stvari.Mi ovde ne raspravljamo o kompetentnosti gospođe Mihajlović za njeno ministrovanje, niti raspravljamo o kompetentnosti gospođe Mihajlović da ona odluči ko su ti koji mogu da se bave tehničkim održavanjem vodnih puteva. Raspravljamo o tome da to ne može da bude ministar, ovaj ili neki budući, to stoji u zakonu.Znači, to ne može da bude jedno lice. Ja kao veliki poštovalac profesija smatram da mora da postoji stručna služba koja će da opredeli uslove, tehničke i sve ostale koji su potrebni, koji bi definisali ko je to ko može da bude taj koji će održavati vodne puteve. puteve. To ni u kom slučaju ne može biti ekskluzivno pravo jednog čoveka.Ako je u pitanju igra reči pa je umesto ministarstva iza kojeg stoji stručna služba napisano ministar, to je onda nešto drugo, ali ja to u ovom zakonu apsolutno ne vidim.Volela bih da mi se to malo pojasni ako može gospođa Mihajlović,

nije dovoljno jasan. Sada je koleginica pokušala da argumentaciju predlagača promeni, verujem da će uvažena ministarka odgovoriti na ovo pitanje, a činjenica jeste da akte, podzakonske akte, ali i zakonska rešenja u svim ministarstvima pripremaju stručni timovi.Složićete se da akt ipak mora da potpiše jedno lice, a to ne može biti ministarstvo. Ministar je upravo taj koji je odgovorno lice i koje vodi ministarstvo, koje je odgovorno i nadležno, pa samim tim mora da potpiše i

propisuju bliže uslove i kriterijume za dodelu i korišćenje sredstava dobijenih iz budžeta Republike Srbije za tehničko održavanje vodnih puteva, kao i uslove koje moraju da ispunjavaju privredna društva za obavljanje poslova tehničkog održavanja vodnih puteva.Cilj predloga ovog zakona je ubrzani razvoj vodnog saobraćaja. Ako bismo brisali članove šest i sedam, mi bismo došli u situaciju da prilikom sprovođenja javnih nabavki se prijavljuju privredna društva koja u stvari ne ispunjavaju uslove za poslove tehničkog održavanja vodnog saobraćaja, a to bi u stvari bilo u suprotnosti sa predlogom zakona, odnosno sa ciljem koji mi želimo da postignemo.Takođe, ako izbrišemo ovlašćenja za propisivanje bližih kriterijuma za dodelu i korišćenje sredstava koja će se koristiti za tehničko održavanje vodnih puteva, mi u stvari gubimo na transparentnosti u ovom postupku, što nije dobro ni za koga. Iz navedenih razloga, predlažem da ovaj amandman ne usvojimo. Hvala. Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.)Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Miroslav Stanković-Đuričić i Zoran Krasić.Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Predložili smo brisanje člana 4. i pošto vi iz režima volite ovako radi javnosti da se ismevate sa amandmanima gde se članovi brišu, ja imam obavezu upravo radi javnosti da objasnim na ovom konkretnom primeru šta to znači kada poslanička grupa traži brisanje nekog člana Predloga zakona koji predlaže Vlada Republike Srbije.Kada mislimo da taj član ne treba da postoji uopšte u nekom zakonu, nemamo drugog poslovničkog načina nego da kažemo da taj stav mora da se briše i tako je i kada se predlaže da se svi članovi jednog Predloga zakona brišu od prvog do poslednjeg kada imamo stav da određeni zakon ne treba postoji u našem pravnom sistemu.Ovde to nije slučaj, ali jeste brisanje člana 4. Taj član 4. se zapravo odnosi na član 22. zakona čije izmene i dopune danas na predlog Vlade Republike Srbije raspravljamo. Taj član 22. govori o ispunjavanju uslova za zimovnike otvorene za zimovanje stranih i domaćih plovila. U zakonu koji nam je Vlada predložila da promenimo stajalo je da ove uslove propisuje Vlada Republike Srbije.Mi srpski radikali mislimo da to tako i mora da ostane. Zato smo brisali Predlog Vlade Republike Srbije da to umesto Vlade radi ministar. Ne postoji nijedan posao koji po našem mišljenju treba u okviru Vlade Republike Srbije poveriti na taj način jednom licu, jednom ministru, ma ko da je ministar, čak i da je u pitanju neko ko ne provodi vreme u američkoj ambasadi i da je u pitanju neko kome mi potpuno verujemo ne bismo ovakve vrste odgovornosti prenosili na jednog ministra već bi to bila odluka Vlade i naravno odgovornost Vlade Republike Srbije.Vi možete inače u ovom periodu da predlažete šta god vam padne na pamet iz prostog razloga što vi polako ali sigurno Srbiju uvodite u period kada nećemo moći ni Ustavnom sudu da se obratimo zbog eventualne neustavnosti, jer i ovo je neustavna odredba. Problem je u tome što negde otprilike od polovine decembra mi više nećemo imati ni Ustavni sud, zato što devetoro sudija zato što devetoro sudija Ustavnog suda tada ističe mandat. Vi ni teoretski ne možete da završite posao predlaganja onako kako Ustav predviđa, da sad ne koristim vreme da pričam o načinu kako Ustav predviđa da se predlažu i da se biraju sudije Ustavnog suda.I uzgred, niko se nije setio da je danas deset godina od kada smo usvojili Ustav Republike Srbije u ovom parlamentu i da se sve više priča o eventualnim izmenama toga Ustava po nalogu EU, ali naravno tome ćemo se najoštrije suprotstaviti kada dođe vreme za to.Vi to.Vi ste, kada smo govorili u načelnoj raspravi o ovom zakonu, a evo vidim sada u obrazloženju Vlade zbog čega ne prihvata ovaj ovaj naš amandman, rekli da se amandman ne prihvata iz razloga što je brisanje celog člana Predloga zakona suprotno cilju zbog kojeg je predlog zakona predložen. Nas taj cilj brine. Pominjali smo u načelnoj raspravi, odgovor nismo dobili da li je cilj ovog zakona privatizacija Luke Novi Sad, da li to ima veze sa nemačkom kompanijom „Renus logistik“.Tada je gospođa ministar, imali smo nekoliko replika, ali kolega Arsić je zaustavio repliku naravno kao i uvek što to predsedavajući uvek rade kada dođu na red da predstavnik opozicije kaže nešto, i nisam bila u prilici da obrazložim, odnosno da podsetim gospođu ministarku koja rekla tada da ona ne zna šta je nameštanje kada je u pitanju eventualno neki posao, da to Vlada čiji je ona član ne radi i da se neće više vratiti neka mračna vremena, neka bivša vremena. E, sada gospođo ministar klimate glavom, nadam se da ćete sad da nam odgovorite - jesu li ta mračna vremena kada je Aleksandar Vučić bio ministar u Vladi Republike Srbije ili su to mračna vremena kada ste ovde dolazili noseći torbu Miroljuba Labusa ili su to skorašnja vremena kada je ministrima bilo moguće da sa kreditne kartice potroše po 100 hiljada dinara za kupovinu veša? Hvala. Pravo na repliku.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović. poslaničke grupe imaju očigledno averziju prema gospođi Zorani Mihajlović i kad god se ona pojavi u Narodnoj skupštini oni imaju potrebu da su svoju političku žuč iskale na njoj. No, to je njihovo legitimno pravo. Ja doduše ne znam ko je kome nosio torbu, ko je u kom momentu bio u nekoj političkoj

dan.Pre nekoliko dana takođe je ovde bila gospođa Zorana Mihajlović. Poslanici koji danas pokušavaju da svoj politički bes iskale na njoj tvrdili su da ne valjaju tuneli na deonici puta LJig-Preljina, da tu kamioni ne mogu da prođu, pa da je tu isto bilo nekih nameštanja, nekih, kako oni kažu, muljanja, grebanja asfalta, da bi neko uzeo pare. Juče je premijer seo u jedan od tih kamiona, prošao tim tunelom, ništa strašno se nije desilo, sem što smo omogućili građanima tog dela Srbije da imaju novih 40 kilometara autoputa.Sada kada bi hteli da odgovaramo na svaku insinuaciju, na svaku laž, na svaku uvredu i svaku klevetu koja dođe na račun Aleksandra Vučića ili nekog ministra u Vladi Republike Srbije, mi po ceo dan ništa drugo ne bismo trebali da radimo sem da na to odgovaramo ko je šta objavio na svom Tviter profilu, na Fejsbuku, šta je izjavio u novinama, šta je objavio ovaj ili onaj medij. Prosto, za to SNS nema vremena.Što se tiče samog amandmana, nekoliko stvari. Prvo, obrazloženje amandmana je napisano tako da je jasno i onima koji su pravnici i onima koji nisu pravnici. u obrazloženju zašto ne treba prihvatiti ovaj amandman, a inače to obrazloženje je identično sa obrazloženjem zašto ne treba prihvatiti amandman gospodina Branislava Mihajlovića, navedeni su upravo oni argumenti na kojima insistira i Vlada, a na kojima insistira i poslanička grupa SNS.Naime, u obrazloženju zašto ne treba prihvatiti ova dva amandmana koja su suštinski istovetna između ostalog stoji izgubila bi se pravna mogućnost ostvarivanja dodatnog nivoa transparentnosti u navedenom postupku. Brisanjem ovlašćenja za propisivanjem uslova koje moraju da ispunjavaju privredna društva za obavljanje poslova izvođenja radova u okviru obavljanja poslova tehničkog održavanja vodnih puteva postojala bi mogućnost da se prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki prijavljuju kompanije koje uopšte nemaju flotu ili nemaju odgovarajuću flotu za obavljanje poslova tehničkog održavanja, što bi bilo suprotno cilju koji se želi postići Predlogom zakona.Dakle, zakona.Dakle, Vlada Republike Srbije ovim Predlogom zakona upravo želi da otkloni bilo kakvu mogućnost sumnje u transparentnost javnih nabavki. Smeta vam zašto je to ovlašćenje po Predlogu zakona pripalo ministru. Prvo da rasčistimo jednu stvar. Sa stanovišta Zakona o državnoj upravi potpuno je svejedno reći – ministar ili ministarstvo zato što su sva ovlašćenja ministarstva skoncentrisana u rukama ministra i kada donosi pojedinačne pravne akte i kada donosi opšte pravne akte. I jedne i druge donosi i potpisuje ministar, eventualno, po njegovom ovlašćenju državni sekretar ili pomoćnik ministra. Ali, ministarstvo i ministar u srpskoj pravnoj terminologiji imaju potpuno identično značenje. Niko sem ministra ne može da donese upravni akt. Niko sem ministra ne može da naloži inspekcijski nadzor. Niko sem ministra ne može da donese opšti pravni akt.Sada, mi smo kod ovog amandmana, u stvari na terenu prava ministra da donosi opšte pravne akte. Nekima to smeta. Ne znam zašto im to smeta, zato što po Zakonu o državnoj upravi ministar može da donosi na osnovu zakona, dakle ne po svojoj sopstvenoj inicijativi, ne po svojoj želji, ne po kriterijumima koje on sam određuje, nego na osnovu zakona, tri vrste opštih pravnih akata - pravilnike, naredbe i uputstva. Zamislite situaciju da takve norme nema u Zakonu o državnoj upravi, naši zakoni bi imali po 1000, 2000, 3000 članova. Niko živi se u toj šumi

skoncentrisana u rukama ministra, naša ministarstva, pa čitali ste valjda Lazu Kostića, osnovni princip o uređenju državne uprave je monokratski princip, da li je tako?Da, čitao sam ga i ja. Dakle,

ministarstva su skoncentrisana u njegovim rukama, i da donosi pojedinačne pravne akte i da donosi opšte pravne akte.Ovi opšti pravni akti na koje se odnosi ovaj član Predloga zakona su pravilnici, naredbe i uputstva i sasvim je logično da se ministru, ma ko to bio, ne znam zašto ste vi opterećeni ličnošću Zorane Mihajlović, Zorana Mihajlović je danas ministar, sutra možda neće biti ministar, mi smo danas narodni poslanici, možda sutra nećemo biti. Ovde se ne radi o ličnostima, ovde se ne radi o pojedincima, ovde se radi o institucijama. Institucije su trajnog karaktera, ličnosti su prolazne, u tome se, nadam se, slažemo, ali ne vidim šta je sporno da se ministru na osnovu zakona da ovlašćenje da shodno Zakonu o državnoj upravi bliže propisuje uslove u postupku javnih nabavki, da nam se upravo ne bi dešavale zloupotrebe.Pravilnici, naredbe i uputstvo, nisu nikakvi tajni akti. Oni se objavljuju u „Službenom glasniku Republike Srbije“ na isti način na koji se objavljuju i zakoni. Dakle, ne radi se o tome da mi sada izbegavamo da nešto regulišemo zakonom, pa dajemo ovlašćenje ministru da on to sam nešto propiše, a to što on propiše niko živi neće znati osim njega. To nije tačno. Ovo govorim zbog građana. Dakle, svi opšti akti koje donosi ministar, ne samo gospođa Zorana Mihajlović, bilo koji ministar u Vladi Republike Srbije, objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i svako ko bude hteo da pročita koji su to bliži uslovi da u postupku javnih nabavki u ovom domenu, rečnog, odnosno vodnog saobraćaja, moći će na vrlo jednostavan način da se upozna. Uzme „Službeni glasnik“, pročita taj pravilnik i stvar je potpuno identična, pri čemu pravilnici, naredbe i uputstva takođe podležu oceni ustavnosti isto kao i zakoni.Ne razumem konstataciju da ćemo mi doći u situaciju da nećemo imati Ustavni sud. U svakom kolektivnom organu se dešava da nekome istekne mandat. Ističe i mandat narodnim poslanicima. Svi se mi biramo na neki mandatni period, neko na četiri, neko na pet godina, neko na duži vremenski period, ali se svi biramo na neki vremenski period. To što nekome ističe mandat ne znači da neće postojati institucija kojoj će neko ko smatra da je zakon ili Ustav povređen moći da se obrati. U tom smislu, nema potrebe da plašimo građane Srbije da neće postojati Ustavni sud u Republici Srbiji zato što određenom broju sudija ističe mandat. Oni koji su nadležni da sprovedu i pokrenu postupak izbora novih sudija Ustavnog suda, to će da urade i ničije pravo neće biti dovedeno u pitanje.Samo želim da kažem da nema potrebe da mistifikujemo stvari koje su, ja mislim, poznate svakome iole, iole solidnom obrazovanom pravniku. Dakle, ovde je stvar sa pravnog aspekta potpuno jasna. Sve je transparentno, sve je dostupno javnosti i izbegava se mogućnost bilo kakvih zloupotreba. Više bi zloupotreba bilo kada ova mogućnost ne bi postojala, kada biste imali neku opštu normu u zakonu, pa da vam onda tamo neki direktor propisuje uslove kakve on želi. Ne, pored zakona mi smo, ne samo ovlastili, nego i obavezali ministra da donese opšti pravni akt kojim će da propiše bliže uslove. Dakle, imate i zakonom propisane uslove i bliže definisane uslove opštim aktom ministra, odnosno ministarstva, koji se objavljuju u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Ne vidim gde je tu mogućnost bilo kakve zloupotrebe ili ukidanje principa transparentnosti u sprovođenju postupka javnih nabavki u ovoj oblasti, vodnog, odnosno rečnog saobraćaja. Reč ima narodni poslanik Zoran Živković.(Nemanja

Dobro.Pravo na repliku Vjerica Radeta. **Vjerica Radeta** Malopre smo imali priliku da čujemo jedno opširno predavanje, kakvo smo slušali od istog kolege Martinovića, ali pre četiri godine je u okviru ovakvog predavanja tvrdio ovo što mi danas iznosimo kroz amandman, da ovakve nadležnosti ne mogu da se daju ministrima, nego ministarstvu, odnosno Vladi Republike Srbije i gospodin Martinović je, možda

i ministar je jedna kategorija, Vlada je potpuno druga kategorija. Ministarstvo jeste deo Vlade Republike Srbije, ali nadležnosti po zakonu se apsolutno razlikuju, i to kolega Martinović odlično zna.Mi zna.Mi ovde ne plašimo javnost, mi ne pričamo nekakve priče reda radi. Gospodine Martinović, ako Ustavni sud ima 15 sudija, a ima, i vi to znate, i ako će polovinom decembra za devet sudija prestati mandat, onda mi nećemo imati Ustavni sud u funkciji. Niko nije rekao da mi nećemo imati Ustavni sud, zato što Ustavni sud postoji u Ustavu Republike Srbije, ali vašom nemarnošću imaćemo Ustavni sud koji će imati pet sudija, odnosno šest sudija i neće imati mogućnost da odlučuje po zahtevima koji se dostavljaju Ustavnom sudu.Dakle, pokušao je gospodin Martinović da okrene

da kažem da već počinje mnogo da mi smeta što gospodin Martinović se već stavlja u ulogu tumača šta je ko mislio i šta je ko hteo da kaže. Ja ono što sam mislio, ja sam to i rekao, i vrlo mi smeta u životu, pogotovo ovde u parlamentu, kada neko izvrće ono što ja mislim i što kažem i on tumači to što sam ja hteo da kažem.Savetovao bih gospodinu Martinoviću da se okane tog manira, jer to deluje vrlo uvredljivo, pogotovo što smo mi kolege i po zvanju i po znanju i po naučnim zvanjima koje imamo i ne bih voleo da neko tako interpretira moje stavove.Drugo, ništa personalno nisam hteo da kažem, samo sam hteo da kažem da članovi 6. i 7. otvaraju vrata za korupciju, bilo koga sa imenom i prezimenom. Gospodin Vučić je na svom ekspozeu ovde u Skupštini rekao da korupcija predstavlja još jedan od gorućih problema ove zemlje. Pomenuo je milijardu evra koje negde ispare, u nekakvom zdravstvu.Ponovo

Zarad transparentnosti, ona bi trebalo da se odrekne toga i da kaže – ja se odričem članova 6. i 7, jer to otvara sumnju da može nešto da podlegne korupciji i ona bi tu zaradila velike poene, jer bi narod video da se i ona praktično bori protiv onoga zašta se svi mi ovde zalažemo. Dame i gospodo narodni poslanici, ne znam zašto gospodin Martinović misli da smo mi fascinirani ličnošću gospođe Mihajlović. Mislim da je potpuno legitimno kada kritikujete nekog ministra da govorite o prethodnom političkom angažmanu. Koji član samo? **Nemanja Šarović** Član 106. Ona to nije prihvatila katastrofalno je. Ne znam zašto to onda boli gospodina Martinovića. Pretpostavljam zbog njegove nečiste savesti.Što se tiče nošenja torbe, pa i to nije ništa strašno. Evo, šta ako je gospođa Mihajlović nosila torbu gospodina Labusa, pa i vi ste nosili torbu gospođe Vjerice Radete, doduše, da budem potpuno precizan, ne torbu, nego laptop,

Ja sam uvek za zdravu i demokratsku raspravu i nikada, za razliku od nekih, nisam tražio da se kažnjavaju poslanici, bez obzira iz koje su poslaničke grupe. Smatram da ako to pravo date vladajućoj većini, pa onda makar malo više prava moramo imati mi koji smo opozicija. Sve ostalo se naziva tiranijom većine. Vi ste danas tri puta davali pauzu, iako mogu reći da na korektan način vodite sednicu, ali tri puta ste davali pauzu i svaki put nakon izlaganja poslanika vladajuće koalicije. Dozvolite da i mi iz opozicije ponešto kažemo, pa dozvolite i sad

Arsić** Smatram da kršenja Poslovnika nije bilo. Ne mogu ja baš da ne budem fer prema svim poslanicima. Znači, ako je koleginica Radeta nešto rekla, nešto slično kolega Martinović ili bilo ko od poslanika, bez obzira iz koje poslaničke grupe dolazi, ja ću uvek isto da postupim.Pravo na repliku ima Martinović. **Aleksandar Martinović** Koristiću šest minuta, pošto me je troje poslanika napalo, rekli su da sam rekao nešto što nisam rekao, a u dve minute ne znam da li ću uspeti da sve to sažmem.Prvo, mislio sam da je gospodin Šarović malo napredovao, on je bio i ostao baba tračara i on dalje od toga izgleda ne može da ode. **Aleksandar Martinović** Što se tiče samog amandmana, ne znam što ste dali reč gospodinu Branislavu Mihajloviću, zato što ja čoveka nisam pomenuo apsolutno u bilo kakvom negativnom kontekstu, sem što sam rekao da je amandman gospodina Mihajlovića identičan suštinski sa amandmanom gospođe Vjerice Radete. Ništa ružno čoveku nisam rekao, poštujem i njegove godine i njegovo zvanje, ali imam pravo da imam drugačije mišljenje od njega.Ovde je bilo reči o tome da li sam ja ovakav ili onakav pravnik. Loš sam pravnik, priznajem, i slabo se razumem u ovu oblast, ali sam ipak toliko dobar pravnik da znam da na primer Vladu Republike Srbije ne čine ministarstva, nego ministri.

ne znam što ste se tu našli prozvani i uvređeni, znači, samo da ste uzeli knjigu Laze Kostića „Administrativno pravo Kraljevnine Jugoslavije“, pa da pročitate da je osnovni princip u uređenju državne uprave birokratsko-monokratski princip, koji kaže da na čelu svakog organa državne uprave, pa i ministarstva stoji jedan čovek i da su sva ovlašćenja tog organa u stvari skoncentrisana u rukama tog ministra, i kada donosi pojedinačne pravne akte i kada donosi opšte pravne akte. **Veroljub Arsić** Privodite i davanjem obaveze ministru da bliže propiše uslove za sprovođenje javne nabavke, uslove koji mogu da se pročitaju u „Službenom glasniku Republike Srbije“, otklanjamo bilo kakvu mogućnost zloupotrebe i bilo kakvu mogućnost korupcije.

poslanice koja je pričala o svom amandmanu. Ja sam tu pre svega da govorim o zakonu, ako treba neka pomoć ili objašnjenje oko zakona, vrlo rado. Čini mi se da možda niste imali priliku da vidite da postoji takođe i Pravilnik o jedinstvenoj metodologiji izrade svih podzakonskih akata, pod jedan, pod dva, da vašim predlogom amandmana ste dali prosto mogućnost da se pravi mnogo više podzakonskih akata, što mi mislimo da nije potrebno i to smo vam takođe u obrazloženju dali.Ono što mislim da možda prosto nije jasno od samog početka, to jeste pitanje privatizacije koju ste vi pominjali. Privatizacija Luke Novi Sad je pre svega i pregledna i transparentna, kako danas svi govore tim izrazom, tako da ništa ne može da se desi što bi bilo što bi bilo protivzakonito. Vi ćete imati priliku svaki korak koji se dešava unutar procesa privatizacije Luke Novi Sad da vidite i da naravno sa svim vašim komentarima, nadam se, naravno, korektnim komentarima, reagujete.Kada ste pominjali reč „nameštanje“ i neka mračna vremena, pa da, ja i dalje smatram da ta mračna vremena više ne mogu da se vrate. To su vremena u kojima ste vi ostali. Neki drugi su isplivali i uradili mnogo više za ovu zemlju nego u tim mračnim vremenima. Vrlo mi je drago zbog ljudi koji su vrlo kvalitetni, koji danas više nisu u toj politici mračnih vremena, a koja zaista jeste bila teška po sve građane Srbije. Ne znam da li je bila teška po vas ili po vašeg predsednika stranke koga nikada ne vidim ni na jednoj raspravi kada su zakoni u pitanju ili je to možda odnos prema određenom ministru ili ministarki. Žao mi je što je vas ostavio da branite zakon, a pre toga, naravno, nikad direktno napao opet člana Vlade, to jest mene.U svakom slučaju, verujem da se mračna vremena neće vratiti. Nadam se da ćemo zakon usvojiti. Nadam se da ćete imati prilike da vidite kako će biti privatizovana Luka Novi Sad. **Veroljub Arsić** frustracije koje postoje, jednog trenutka ipak reći – ovo je urađeno, a ovo nije urađeno.Što se tiče političkih angažmana, moje biografije, ona je vrlo javna, ja sam njome zadovoljna. Nikada mi nije problem da nosim bilo kome torbu ko radi neke dobre stvari za sopstvenu zemlju. Hvala. Zahvaljujem.Po Poslovniku, narodni poslanik Vjerica Radeta. **Vjerica Radeta** Po Poslovniku, i to po članu 116. koji obavezuje sve prisutne na sednici da se ponašaju u skladu sa ovim Poslovnikom, što Zorana Mihajlović malopre nije uradila.Dakle, uradila.Dakle, ona je iznela ovde stav da sam ja frustrirana, ne znam zbog čega bih bila. Ona verovatno jeste, iz dva razloga. Jedan je što je Vučić neće predložiti za predsednika Republike, a ona bi to volela, a drugi je

i ona ne može ovde da iznosi, kao ministar, svoj stav zašto neki poslanik ovde sedi ili ne sedi. Da li ona ima pravo gospodine Arsiću? Nema. Vojislav Šešelj, šta ona misli, nje se uplašio? Gospođo Zorana Mihajlović, Vojislav Šešelj nije iznosio nikakve, kako je rekla, napade na vas. On je samo izneo činjenično stanje da ste vi špijun u Vladi Republike Srbije. Hvala.

**Aleksandar Martinović** Po Poslovniku. Kad se Saša Radulović zamori, onda nastupa Nemanja Šarović. Sada je izgleda njegovo vreme.

ali nemojte da dozvolite da ministri u Vladi Republike Srbije budu vreća za udaranje kad kome padne napamet i da se ministri u Vladi Srbije, nazivaju stranim špijunima, da se ovde licitira sa predsedničkim izborima ko će da pobedi.

koliko vidim, a to su već primetili građani Srbije i o tome je i Aleksandar Vučić, više puta govorio. Vi ste izgleda svi pobedili na predsedničkim izborima. Vojislav Šešelj je pobedio, Šutanovac je već pobedio, Saša Janković je pobedio, Radulović je pobedio, Tadić je pobedio, svi ste pobedili. Super. Ja vam svima čestitam, hajde sačekajte samo da RIK prebroji glasove i da vam kaže da ste vi svi pobedili i da ponovo uvedemo institut kolektivnog predsedništva, jer ste vi svi pobedili, a može da bude samo jedan predsednik, pa ćemo imati predsedništvo kao u SFRJ, pa se menjajte na svakih godinu dana. Godinu dana neka bude Šešelj, drugu godinu Šutanovac, treću godinu Saša Radulović, sve je to moguće.Nemam ništa protiv ništa protiv toga, samo vas molim, gospodine Arsiću, da sednicu vodite onako kako je to propisano Poslovnikom, inače će se svi poslanici SNS javiti za reč, jer ovo što se sada radi je nedopustivo. To je kršenje dostojanstva Narodne skupštine. To da se vređa ministar u Vladi Republike Srbije,

vas.Kolega Martinoviću, smatram da ni u jednom delu nisam prekršio Poslovnik i znam da će u narednom periodu da bude sve teže i teže voditi sednice Skupštine, zato što će poslanici pokušati da promovišu svoje kandidate za predsednika Republike Srbije, ovde u Narodnoj skupštini.Narod će o tome da odluči će o tome da odluči a ja molim kolege poslanike da, kad već kažu svoje političke poruke da to jednom završe da možemo da nastavimo dalje sa radom, jer ovo ne vodi nikuda.Ja

Dakle, da kažem jedan deo koji je vrlo važan, a vezan, još jedanput da ponovim, za pitanje privatizacije luke Novi Sad. Mi očekujemo da se taj proces završi do početka, odnosno do kraja prvog kvartala naredne godine. Mislim, da je takođe važno da znamo da je ovaj zakon zajedno sa setom zakona iz oblasti vodnog saobraćaja neophodan i važan da bismo mogli da dalje razvijamo i ulažemo pre svega u vodni saobraćaj.Ono što mislim da je takođe vrlo značajno pogotovo kada su u pitanju amandmani vaše stranke, jeste da jedno je pitanje nadzora za koje vi tražite da mora da bude isključivo u nadležnosti Direkcije, a druga je mogućnost koja je data u skladu sa zakonom, a to je da može i da ne mora.Nekako, nadam se da ćemo imati malo kvalitetniju raspravu po amandmanima. Meni je jako žao, ne želim da sekiram vašeg predsednika stranke, tako da ne bih više o tome komentarisala. A što se tiče bilo kakve vrste uvrede na vaš račun nije nijednog trenutka bila niti sam ja vaše ime pomenula i žao mi je ako ste se u tom smislu pronašli, ali zaista se nadam…(Vjerica

Dakle, nisam nijednog trenutka vas imenom pomenula, ako ste se vi našli u toj kategoriji frustriranih, opet mi je žao, ali dakle, zakon je zaista nešto što je važno za ovu zemlju, a najmanje je bitno vaše i moje stanje u tom smislu.

Imam veliko razumevanje i solidarnost prema vama što tražite povredu Poslovnika, ali očigledno da ga nećete dobiti tako da

neobično i loše kao što bi recimo bilo da padne nešto sa plafona ili tako nešto, ja ću reći da mislim da je rešenje koje je predloženo u zakonu, a tiče se odgovornosti ministra za donošenje ovih odluka dobro, uz sve poštovanje prema najboljim namerama u koje ne sumnjam da su ponukale poslanike koji su predlagači ovog amandmana.Naravno da je strah od korupcije veliki i potpuno opravdan i možemo mi da se igramo sa vremenom pre, posle, nakon, u ono vreme, u moje vreme, u tuđe vreme, ali korupcija je rak rana svakog društva i samo je pitanje koje organe napada sve taj rak i koliko je to smrtonosno. Mislim da Srbija nije nikakav izuzetak iz toga i da je korupcije bilo jeste i biće, samo je pitanje da li možemo da je svedemo na nivo koji je podnošljiv. Mislim, da je bolje rešenje da ministri budu odgovorni za sve što se dešava u njihovom resoru. Ovako da se krijemo iza nekih radnih grupa, stručnih komisija, agencija, nezavisnih tela. Nezavisna tela su jako dobra stvar, ali u društvu koje je spremno za takva tela. Naše društvo očigledno još uvek nije spremno na to i mi obično sa nezavisnim telima imamo više korupcije nego što bi bilo da se zna imenom i prezimenom odgovoran za nešto.Mislim da je ovo rešenje dobro. Da li će ono samo po sebi da spreči korupciju. Naravno, ne i tu nema nikakve sumnje i zato je neophodna javnost. Pre svega mi u parlamentu, a onda i javnost van parlamenta koji ima isto svoj deo odgovornosti da se spreči korupcija.Kad se zna imenom i prezimenom da je neki ministar za nešto odgovoran, onda imamo potpuno jasnu situaciju. To znači - za deficit u budžetu od 700 miliona evra, koji će biti na kraju godine, odgovoran je ministar finansija i predsednik Vlade.

Nije kriv, nego je odgovoran. Znači, odgovoran je za stanje u jednoj oblasti. Ako neko u Savamaloj ruši, pod okriljem noći, dan nakon izbora, neke zgrade, za to su krivi, odgovorni, komunalna policija, MUP Srbije, gradske vlasti, sam premijer je rekao da je to neka budala iz vrha gradske vlasti uradila. Ako se desi nešto što se tiče oružja, špijuna, oružja koje se nađe na nekom mestu gde ne sme da bude, za to je je odgovoran ministar unutrašnjih poslova, nadležne službe i za to je odgovoran šef Biroa za kontrolu službi.Ja mislim da je to dobro rešenje. Kao što je za red u parlamentu odgovoran predsednik ili predsedavajući, kao što je za ponašanje poslanika odgovoran svaki poslanik pojedinačno, tako je jako dobro da u podeli vlasti, u zakonskoj definiciji ko je za šta odgovoran, bude jasno imenom i prezimenom.Ja mislim da je to, nadam se, da je to bila ideja predlagača zakona, da na taj način predstavi najbolju, potencijalno najbolju mogućnost da se borimo protiv Ako nešto ne valja u plovnim putevima, ako nešto ne valja u bilo kom delu koji se tiče plovidbe rekama, za to će biti, usvajanjem ovog zakona i ovih članova bez promena, biće kriv ministar, ministarka ova sledeća, ko god da bude na toj poziciji. Mislim da je to dobro rešenje.Mislim rešenje.Mislim da je dobro da se vratimo da se u raspravama bavimo suštinom teme koju danas imamo. Bilo je svega i svačega danas u raspravi.Ja

da će put Obrenovac-LJig biti otvoren sredinom 2017. godine. Danas je rekla da će to biti krajem 2017. godine. Šta je tačno?I druga stvar je – apelujem da, bez obzira na moje razumevanje te atmosfere i tih emocija, da porodična svađa između radikala i genetski

povredu člana 106. Poslovnika – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.Gospodine predsedavajući, malopređašnji govornik predsedavajući, malopređašnji govornik je najavio da će govoriti pet minuta. On ima po Poslovniku pravo na pet minuta, ali pet minuta jednu rečenicu o amandmanu i o temi dnevnog reda nije rekao. Ja imam razumevanja za vašu toleranciju. Uvideo sam da ste pokušali da ga opomenete, skrenuvši mu pažnju da nije sudija, ali moram da vam kažem, on očigledno jeste sudija, ili je bar navikao da bude i sudija, navikao je da bude i sudija i tužilac i policajac i da hapsi ljude u „Sablji“, da zatvara i ko zna šta radi.Ali, gospodine Živkoviću, nema više „Sablje“,

Kolega Markoviću, da odgovorim kolegi. Pa, vi ste stvarno očekivali da ide po članu 106. kolega Živković da se pridržava?Po

je govornik na sednici Narodne skupštine dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.Mi imamo ceo dan da pojedini poslanici vređaju ministra, vređaju narodne poslanike, da neostvareni političari pojedini putem Tvitera, pojedini u sali, misle da su mnogo bitni, mnogo važni, ako pomenu predsednika Vlade i onda im je dan ostvaren, misle da imaju pet minuta slave ako skupe hrabrosti da pomenu predsednika Vlade, koji sav svoj trenutak radnog dana koristi za dobrobit građana, za podizanje kvaliteta života naših građana, a oni misle da su mnogo bitni ako ga bar nekoliko puta u toku dana pomenu.Dokle ćete da dozvoljavate da ovde jedna poslanička grupa i predsednik te poslaničke grupe, gde je u proteklom periodu pokazivao samo kako se mogu opljačkati građani Srbije, kako uništavati preduzeća… Vidite da se odmah prepoznaje. Ne moram dalje ni da govorim, kad vidimo da se taj predsednik poslaničke grupe odmah prepozna, da zna da je to taj koji je uništavao građane Srbije i preduzeća u Srbiji. Hvala. po Poslovniku.(Vjerica Radeta, Tako je. Najpre Nemanja, pa Nataša, pa ja. To je redosled prijavljivanja. Ne možeš da biraš.

**Veroljub Arsić** E, pa, kad ćemo tako, tim redosledom, ja ne mogu da biram. Gospodin Krasić je bio u sali kada ste se javili.

predsednik Narodne skupštine je dužan da narodnom poslaniku koji se ne pridržava odredaba iz stavova 1, 2, 4. i 6. ovog člana ili na drugi način očigledan zloupotrebljava prava predviđena ovim članom, izrekne mere predviđene iz člana 108. i 111. Poslovnika.Znači, više da završimo povredu Poslovnika za političke govore. Izmenjali ste svi između sebe političke stavove, čak i uvrede, ali hajde da se vratimo na zakon. **Vjerica Radeta** Hajde, molim te, moramo da završimo ovaj Poslovnik, šta imamo da kažemo.

onom ko je vladao nad drugima nesnosna je vlast drugih nad njim samim. Iz tih razloga mom kolegi poljoprivredniku treba oprostiti ono što je izrekao.Da li ministar ili ministarstvo treba da se stara o nekom zakonu, ja sam za personalnu odgovornost. Meni je naprosto bilo dirljivo kad je moj kolega poljoprivrednik govorio o korupciji. Dakle, neko ko je kad je prodao DIN i DIV za tri puta manju cenu, prodao ga je u privatizaciji koju je započeo za vreme „Sablje“, a bogami, kome je sablja tupa, vidim da mu je oštar jezik. Dakle, neko ko je to uradio za vreme „Sablje“ transparentno, kad su se hapsili ljudi, neko ko je to uradio za tri puta manju cenu je ovde govorio o korupciji. Neko ko je pored DIN i DIV prodao sve pušače, jer u tom ugovoru je stajalo da niko drugi ne može da proizvodi cigarete tri godine, taman da oni koji su uložili tri puta manju cenu od one koja je bila tržišna, taman da im se povrati investicija.Neko ko je prodao i pušače i cigarete pod vrlo sumnjivim okolnostima i fabrike za vreme „Sablje“ govori o korupciji. Za mene je to dirljivo. Neko ko često govori o, ne znam, devedesetim, neko ko se pozivao na ministra unutrašnjih poslova, ko je za vreme dok je bio ministar slavio nove godine u Kuli sa budućim ubicama premijera, on govori ovde o odgovornosti, on govori o ministru policije. Evo ga sa republičkim ministrom, pre ubistva nekoliko meseci, u Kuli.

i za korupciju, a bogami, po meni, i za kasniju likvidaciju premijera na čije je mesto uskočio i, gle čuda, istog ovog čoveka koji je sa njim bio republički ministar…(Zoran

slavio u jedinici za specijalne operacije, kasnije tog istog republičkog ministra posle surove likvidacije premijera ponovo imenovao za ministra.Dirljivo je kad govorio o odgovornosti ministra. Ja se sa tim slažem. On je kao ministar i predsednik Vlade, dopustio da njegov potpredsednik, evo ga grli se sa Legijom, dakle, dopustio je da bude potpredsednik Vlade. Neko ko je kao ministar govorio o toliko paravojnim formacijama, koga evo sa vođama paravojnih formacija, ovo je, čini mi se, Željko Ražnatović Arkan. Dakle, neko ko toliko govori o zlim ko toliko govori loše i o radikalima, evo njegovog predsednika stranke koji je pravio saveze 1993. godine, koji je ušao u sedišta SRS. Još nešto, moj kolega poljoprivrednik je zaboravio da do promena 5. oktobra ne bi došlo da isti ti zli radikali, kako ih on zove, nisu potvrdili rezultat DOS-a i time doprineli da se i on dograbi vlasti, a bogami i slave.Na kraju, moram da zaključim. Bilo je veoma dirljivo, što naš narod kaže – dugačak jezik kaže što kratka pamet smisli, i moj kolega poljoprivrednik je najbolji dokaz za to. Hvala.

da priča o nečemu što nema veze sa dnevnim redom, a drugo i da svojom diskusijom vređa ovaj visoki dom.Naravno da je to sijaset laži koje su skupljene i fotokopirane i u glavi i u rukama.Što se tiče duvanskih industrija, pitajte Malog. On je bio šef komisije za tendere za prodaju duvanskih industrija, pa pitajte njega da li je bilo? Ako je bilo on zna, ako nije isto, on zna.Što zna.Što se tiče ove provale laži o tome ko je s kim igrao, pevao, to neću da komentarišem, i to nije uopšte tema. Tema je, predsedniče, odnosno, da se govori potpuno van dnevnog reda. To nije pitanje da li neko mene može da uvredi ili ne. Na Dorćolu kad zgazite u tako nešto, obrišete cipelu, uzmete kesu i bacite…

niste dali reč, iako ste na to bili obavezni.Povredili ste član 103. koji kaže da narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju, itd. Vi ste morali reagovati onoga trenutka kada je gospođa Mihajlović rekla gospođi Vjerici Radeti da je frustrirana. Ona je komentarisala direktno njeno izlaganje, rekla „prethodni govornik“, i rekla - razumem njene frustracije. Ako mi, koji smo narodni poslanici, koji smo u svojoj kući, jer Narodna skupština je naš dom, u žaru borbe nekome i kažemo nešto što možda je više nego što bi trebalo, to može i da se istrpi, ali da ministar vređa narodne poslanike to je nedopustivo. Na šta bi ličilo kada bismo mi došli na sednicu Vlade pa vređali ministra? Ni na šta.Prema tome, ako već pričate o nekoj pristojnosti u kulturi, onda je i pokažite. Ne tako što ćete reći – ja sam fina, pristojna i kulturna, nego tako što nećete vređati narodne poslanike. Minimum pristojnosti, gospođo Mihajlović, nalaže da se izvinite gospođi Radeti, da kažete – poneo me je trenutak, nisam to mislila. Umesto toga vi ste i u drugom javljanju ponovo govorili o frustracijama u kojima se navodnom prepoznala Vjerica Radeta. To je za vas nedopustivo. Vi morate jedanput naučiti, vi koji dolazite iz Vlade, ministri, da ne postoji znak jednakosti između vas i nas. Ne postoji, pogotovo ne u ovoj sali.Ono što nama priliči vama ne priliči.

i vama kolega Živkoviću.Više puta sam govorio da svaka akcija mora da izazove reakciju, i vi to jako dobro znate. Ako očekujete uvažavanje od ministra, onda uvažavajte ministra kao nekog koga smo mi ovde u Narodnoj skupštini birali.

ako ministra u Vladi Republike Srbije pitate šta je radio u američkoj ambasadi, da li je obavestio o tome premijera na sednici na kojoj je Zakon o plovidbi, onda ne možete da očekujte…(Nemanja se sećam, gospodine Šaroviću, kako je bilo.Posle toga se vi javljate za povredu Poslovnika i polovinu vremena iskoristite za repliku, a zaboravljate pri tome da se gospođa Mihajlović još jednom obratila Narodnoj skupštini i komentarisala svoje izjave iz prethodnog govora, koje su ublažile mnogo toga. Tako da ne mislim da sam povredio Poslovnik.

Zahvaljujem.Gospođo ministar, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj član 7. odnosi se na član 38. osnovnog zakona i naš predlog je da se ovaj član u celini briše. Smatramo da je rešenje koje je dato inače u osnovnom zakonu ispravnije.U obrazloženju se kaže – da se amandman ne prihvata iz razloga što je upotreba pojma „hidrotehnički objekat“ u stručnom smislu ispravniji, a preciziranje koje se vrši predloženom normom ima za cilj da se otklone problemi koji su se pojavljivali u praksi usled postojanja jasnog normativnog određenja, na koje se konkretne hidrotehničke objekte odredba navedenog zakona odnosi.Ovde u ovom zakonu, na kraju krajeva i u izmenama i u osnovnom tekstu iz 2010. godine u članu 4. precizirani su termini koji se koriste u odnosu na ostale zakone ovde ih je čak 73. Ni u osnovnom ni u izmenama nigde to nije pojašnjeno. Po prvi put se pojavljuju sada „hidrotehnički objekti“, a imajući u vidu jedinstvenu metodologiju ili metodološka pravila za izradu propisa posebno jezik, stil i način pisanja, gde se kaže – u članu 34. da odredbe propisa treba da sadrže norme pisane jasnim, sažetim stilom, bez suvišnih reči i na način koji isključuje svaku dvosmislenost.U članu 35. gde se kaže da propisu treba koristiti jedinstvenu terminologiju, odnosno termine sa već utvrđenim značenjem. Pa, ja ne znam koji su to stručnjaci koji su ovde pomogli Vladi da u svom obrazloženju kaže da je ispravnije koristiti „hidrotehnički objekat“, nego „hidrograđevinski objekat“, što je u svim dosadašnjim izmenama zakona figuriralo kao apsolutno ispravan termin.Stvarno je čudno da pored ovoliko izmena ovog zakona pored čak 73 stavke koje ima u članu 4, a koje služe za preciziranje izraza i termina koji se koriste u zakonu dozvoljeno je da se napravi takav propust, a da se ne precizira ili da se kaže hidrotehnički projekti su tu, a hidrograđevinski objekti su to.Po to.Po mom mišljenju možda je trebalo koristiti oba termina, jer termin „hidrograđevinski objekat“ praktično odgovara većini objekata koji su navedeni da se podrazumevaju sada pod „hidrotehničkim objektima“.Zato smo smatrali da je apsolutno ispravno da se ovaj član 7. u potpunosti briše i da ostane određenje koje je bilo u prečišćenom tekstu člana 38. osnovnog zakona. Da li još neko želi reč? (Ne.)Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božidar Delić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.Da li neko želi reč?

reč?Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. i ovaj amandman je odbijen iz potpuno po meni neprihvatljivog, rekao bih besmislenog razloga.Mi smatramo da je taj član 9. menjan bez ikakvog razloga, potpuno je isti tekst taj koji je bio u starom, odnosno u postojećem zakonu, praktično identičan u jednom slovu jedne reči se pravi razlika, a onda se u obrazloženju zašto je odbijen amandman kaže – amandman se ne prihvata iz razloga što je ponavljanje navedenog člana sa nekoliko leksičkih ispravki, dakle, zakonodavac je svestan da ima neku leksičku ispravku i ništa više, bilo neophodno u nomotehničkom smislu kako bi se primena navedenog člana odložila do 1. decembra 2018. godine.Suštinski ništa se ne menja u tom članu u odnosu na sadašnji zakon. Potpuno se bez ikakvog razloga predlažu izmene i zato mi tražimo da se ovaj član zakona briše, a u stvari se iza toga krije, to nam otkriva predlagač zakona, iza toga se krije odlaganje primene do 1. decembra 2018. godine.Da bi svima bilo jasno, nešto što je trebalo da počne da se primenjuje 2017. godine, pošto nije Vlada stigla i očigledno ministarstvo nije stiglo da pripremi sve što je potrebno da se pripremi da bi počela primena zakona 2017. godine, zakona koji je donet 2015. godine, sada se odlaže ta primena za godinu dana.Dakle, nemojte da nam podmećete neke leksičke izmene nego kažite slobodno - nismo pripremili sve što je trebalo, nismo radili kako je trebalo protekle dve godine i zato moramo da odložimo primenu zakona koji smo sami doneli.

plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama o kojem danas govorimo u pojedinostima menjao se četiri puta i ovo je peta izmena vi na ovaj način pokušavate da zapravo prikrijete od javnosti ono što je i suština i ovih izmena i ovog zakona i mi smo to govorili i kada smo govorili o zakonu u načelu, a evo, govorimo i sada.Član 9. Predloga ovog zakona predložili smo da se briše i zaista u samom obrazloženju smo rekli da je to neophodno jer se ovim vašim članom 9. navodno menja član 46a i zaista je to samo navodno da bi se eto učinilo da vi nešto u suštini radite, tako što ste uneli isti tekst kakav je tekst u članu 46a. Da li je to samo tehnička greška? To je teško proceniti, ali je činjenica da ova odredba stupiti na snagu tek 1. decembra 2018. godine.Znači, vi nemate ni jedno opravdano, normalno objašnjenje i ni jedan opravdan razlog da lepo kažete narodnim poslanicima da zato što ste vi u ministarstvu nestručni, nesposobni, ne radite dobro, da li to nisu radili onih stotinu, koje ste gospođo Mihajlović oterali iz ministarstva, pa ovi novi još nisu naučili, ne znamo šta je u pitanju, ali pokušavate da prevarite narodne poslanike tako što kao nekakvu samo tehničku izmenu zakona predlažete isto ono što je već bilo u ovom članu 46a i onda još kažete, onako prilično drsko, u obrazloženju zbog čega ne prihvatate ovaj amandman, kažete – zato što je ponavljanje navedenog člana sa nekoliko leksičkih ispravki, pazite, bilo neophodno u nomotehničkom smislu kako bi se primena navedenog člana odložila do 1. decembra 2018. godine. Ovo je zaista smešno.Dakle, smešno.Dakle, leksička ispravka je razlog ili neka leksička greška eventualno u osnovnom članu 46a je razlog da se primena ovog člana odlaže do 1. decembra 2018. godine.Gospođo ministar i gospodo iz ministarstva, morate da vodite računa sa kakvim predlozima izlazite pred narodne poslanike. Probajte da vam bar obrazloženja budu prihvatljiva zdravoj pameti. Ovo što ste uradili pokušavali ste da najgrublji mogući način zapravo uvredite inteligenciju narodnih poslanika, ali kao što vidite, nije vam uspelo. Uhvatili smo vas u zloj nameri.

Prvo, potpuno ste u pravu. Član je isti osim što se menja vreme. Dakle, imamo odloženu primenu na 1.1.2018. godine. Razlog zašto je to tako jeste što se nije stiglo niti od strane „Elektroprivrede“, niti od „Toplana“ da se urede pristaništa za sopstvene potrebe u prethodnom periodu. Problemi su postojali kod tih preduzeća pre svega u u odnosu na projektno-tehničku dokumentaciju itd. Mi nismo želeli da usvajanjem ovog zakona u novembru mesecu ostavimo rok 1. januar 2017. godine jer bi to dovelo do situacije da treba da prekinemo lanac snabdevanja i da imamo problem pre svega sa samim „Toplanama“. To je razlog zašto u ovom članu stoji odložena primena na 1. januar 2018. godine.Dakle, ništa se ne prikriva. Sve lepo stoji, sve lepo To su razlozi koji jesu opravdani i mogu da se pokažu. Ne znam da li je to nekome normalno ili nije, ali je to činjenica.Drugo, da budem nekako potpuno iskrena, meni je mnogo draže da mogu da nasmejem kolege, odnosno koleginicu iz SRS nego da možda, ne daj Bože, bacim neku kletvu na mene iz vaše stranke ili da dođe do toga da se čupaju mikrofoni, tako da mi je drago ako vas je ovo nasmejalo, a biće mi još draže da 1.1.2018. godine sve pobrojane „Toplane“ i „Elektroprivreda Srbije“ imaju pristaništa za sopstvene potrebe i da tu nemamo više nikakvih problema. Po Poslovniku Nataša Jovanović. Vi ste na najgrublji način zloupotrebili funkciju predsedavajućeg Narodne skupštine Republike Srbije i dužni ste bili da najpre kao potpredsednik koji predsedava, a vi ste samo jedan od šest potpredsednika, zaštitite ugled Narodne skupštine i gospođe narodnog poslanika i potpredsednika Narodne skupštine. Da kažem Zorani Mihajlović pošto ona to ne zna i ne poštuje Narodnu skupštinu, da je gospođa Radeta potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije, a vi ste ministar u Vladi na insistiranje

Još uvek u Narodnoj skupštini se biraju članovi Vlade i ovo je srpska Vlada. Nije ni američka, ni ruska, ni kineska, ni bilo koja i obraćate se srpskom ministru. Prema tome, kao članu Vlade koga smo mi birali, ja vas molim da se tako i ponašate. Vaše je pravo da glasate za, protiv, ili da uopšte ne glasate, ali izabran je ovde u ovom parlamentu.

o početku rada ove sednice.Najpre, gospođo Mihajlović ovo nije nikakav novi sistemski zakon, već imamo izmene i dopune, tako da nemojte ni da očekujete da će najmlađi doktor nauka na prostorima bivše Jugoslavije, jer ste rekli da se naš predsednik ne obazire na ove zakone i da to njega ne zanima, pa zato i ne prisustvuje… …da sa vama vodi neku ozbiljnu stručnu raspravu na ovako nešto što vi nazivate zakonom.Drugo, gospođo Mihajlović, vi ste danas pobegli, što je video gospodin Arsić, ali nije vas upozorio da govorite neistinu. Ušli ste u trenutku kada je govorio dr Vojislav Šešelj, a pobegli ste upravo zbog toga jer ste vi taj ministar zbog koga treba da se donese pravilnik o kontaktima sa stranim ambasadama… **Veroljub dva minuta i niste opet u pravu.Zamolio sam ministra Mihajlović, ministarku, kako god želite, da izađe napolje, odnosno obavestio je da ne mora da prisustvuje sednici dok su poslanička pitanja u sledećih 30

Hvala, gospodine predsedavajući.Reklamiram član 108 - o redu na sednici stara se predsedavajući. Molim vas da prekinete ovu brakorazvodnu parnicu između SRS i nekadašnjeg SRS, a sadašnjeg SNS, jer mi iz DS to ne želimo da slušamo, jer ste

pošto je u pitanju razvod braka, to nije više povreda Poslovnika, nego replika.Hoćete da me prisiljavate da primenim član 103. u vezi člana 108. i

zato što se gospođa ministar obraćala meni na zaista neprimeren način i neprimerenim rečnikom, ali ne može to mene ni na koji način da uvredi.Činjenica je da je ovaj zakon, to smo rekli i u načelnoj raspravi, loš zakon i ne može čak ni amandmanima da se ispravi. Ovo su zapravo samo izmene, kozmetičke izmene zakona, ponavljam ono što smo rekli na početku, da bi se namestio tender za novosadsku luku nekoj nemačkoj kompaniji.Što se tiče mišljenja gospođe Mihajlović, koje je iznela o meni, znamo mi, Srpski radikali, odlično šta o nama misli Haški tribunal, Serž Bramerc, Skot Devenport, Zorana Mihajlović i ostali i ponosni smo što nismo deo tog društva i što ta družina ima loše mišljenje o nama. Dokle god je tako, mi smo sigurni da smo pravi, iskreni srpski nacionalisti i da ovde sedimo u interesu svih građana Srbije. Hvala.

Bilo je pokušaja očigledno da se prikrije to da se nešto nije uradilo 2015. do 1. januara 2017. godine i da je u stvari to prava suština zašto se ovim članom menja jedno slovo u jednoj reči.Nema nikakve potreba to da radite. Možete da odložite primenu zakona, tako što promenite neki član kojim ste odredili kada će početi da se primenjuje određena odredba zakona i mogli ste u obrazloženju samog zakona da date ove argumente koje ste dali sada, a to je da prosto niste uspeli da ostvarite neophodne uslove da bi član 46a počeo da se primenjuje 1. januara 2017. godine, kako je to planirano izmenama Zakona iz 2015. godine, dakle za dve godine, već vam treba još godinu dana da to uradite.Dakle, mislim da ipak treba da uvažavate narodne poslanike i da raspravljamo ovde o onome što stvarno jeste suština, a ne da mi pronalazimo na koji način ste vi sakrili nešto u zakonu, podnoseći amandmane. Da niste dali ovakvo obrazloženje ni meni, ni kolegama iz drugih opozicionih stranaka, ne bi bilo uopšte jasno zašto vi predlažete da se promeni jedno slovo u jednoj reči. Hvala. Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božidar Delić, Nataša Jovanović i Zoran Krasić.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Nataša Jovanović. Gospodo narodni poslanici, sada se samo isključivo obraćam javnosti Srbije i vama, jer imamo nepristojnog ministra u sali.Dakle, podnela sam ovaj amandman, zajedno sa kolegama poslanicima SRS, jer mi smatramo da je najpre dodavanje ova dva nova stava, koja se odnose, za kolege koji možda u ovom trenutku ne prate i zbog naše javnosti, na prevoz lica jahtom, odnosnom plovilom za rekreaciju uvodi se novi stav koji ograničava da lica koja poseduju jahte, odnosno plovila za rekreaciju, sport, hajde, tako možemo da kažemo, mogu da budu samo ona pravna lica i fizička lica koja su registrovale tu delatnost na području naše zemlje, ali koji su u svojini domaćeg pravnog ili fizičkog lica.Mi smatramo da je ovo u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije i članom 17. koji reguliše položaj stranaca u našoj zemlji. Ovo najpre želim da govorim kao neko ko brine, za razliku od predlagača izmene ovog zakona, o nastupajućim momentima kada će sve veći broj onih lica koji su imućni, a turisti su iz stranih zemalja, zaželeti da upravo na našem području koriste svoje jahte, odnosno plovila za rekreaciju. Ustav Republike Srbije lepo kaže - da stranci u skladu sa međunarodnim ugovorima imaju u Republici Srbiji sva prva zajamčena Ustavom i zakonom, izuzev prava koja po Ustavu i zakonu imaju samo državljani Republike Srbije.Vi vrlo dobro znate koja su to prava koja možemo samo mi, kao državljani Republike Srbije, da imamo, a sada ćemo doći u situaciju da neko od, to je recimo neko pravno lice koje ima svoju ekspozituru koja posluje ovde, da uzmem na primer nekog ruskog turističkog operatera, želeti da iznajmljuje upravo kao pravno lice svoju jahtu, odnosno plovilo za rekreaciju, a sada će biti onemogućeno ili je tako napisano, ali lično smatram da je ovaj deo trebao kao jedna novina da se obradi u sasvim novom članu, da bude precizno i jasno i zbog toga se nadovezujem i na ovo što je malopre rekla gospođa Radeta, a i gospodin Krasić što je govorio već nekoliko dana, koliko traje i rasprava u načelu i pojedinostima, da je veoma, veoma loše napravljena ova izmena i dopuna zakona i da sistemski zakon koji reguliše ovako važnu oblast mora da bude apsolutno u skladu sa onim standardima koji se tiču države Republike Srbije.Ono što mi je zasmetalo, pre svega, gospodine Arsiću, pošto ste vi neko ko, kažete, da pomno prati sva dešavanja, pa mi navodno odstupamo od teme, videli ste da u obrazloženju za odbijanje ovog amandmana se pominju strane reči i izrazi, koje nama koji to poznajemo nisu strani, ali takve novotarije, koje verovatno opet dolaze iz ovih stranih ambasada, čiji je špijun Zorana Mihajlović, mi ne možemo da prihvatimo. Hvala. Mihajlović. **Zorana Mihajlović** Samo da vam pojasnim malo, malo sam se iznenadila, zato sam pomno slušala.Prvo smo se iznenadili predlogom vašeg amandmana i zaista smo dugo gledali, jer znam iz vaše biografije kao turističkog vodiča, znam da vi brinete o stranim turistima, ali sam se iznenadila u jednoj drugoj stvari, a to je da SRS se u stvari zalaže ovim amandmanom sledeće, da plastično objasnimo građanima Srbije. Dakle, da dođe ovde jedna strana firma, da plovi brodom pod, recimo, američkom zastavom, a da obavlja privrednu delatnost ovde. To se, srpski rečeno, zove izbegavanje poreza u našoj zemlji. Da, to smo onemogućili ovim zakonom, ne mogu da dođu, da imaju ovde brod sa američkom zastavom, a da obavljaju privrednu delatnost u Srbiji.Tako da sada, ne znam ko kako funkcioniše, možda vi imate neke druge tesne veze sa američkom ambasada, ja nemam i mislim da ovo nije u interesu građana Srbije i srpske države da ovakve stvari kao i vaš predlog da praktično, da opet znaju svi poslanici i građani Srbije, da od dva stava jednog člana taj član podelimo i napravimo dva člana po jedan stav, što smo mi smatrali, bez obzira koliko smo pomno

inače mogu da vam kažem, iz iskustva dugogodišnjeg koje imam u toj oblasti, da time uskraćujete prava onima koji bi to radili sa istaknutom i zastavom njihove zemlje i zastavom Srbije.Vi bilo nam je nejasno zašto ovo ubacujete u ovaj član: „strano plovilo na unutrašnjim vodama Republike Srbije dužno je da vije zastavu svoju države pripadnosti i zastavu Republike Srbije“. Je li to tačno? Je li to postojalo u ovom zakonu? A, onda dodajete drugi stav u kome kažete da „prevoz lica jahtom, odnosno plovilom za rekreaciju na unutrašnjim vodama, po osnovu iznajmljivanja uz naknadu jahte, odnosno plovila za rekreaciju, može da bude samo u svojini domaćeg fizičkog ili pravnog lica koje je registrovano za obavljanje delatnosti“. Time ste apsolutno sami sebi napravili papazjaniju u ovom članu zakona da se apsolutno ovaj 2. stav koji uvodite ne slaže i nije u komparaciji sa ovim 1. stavom člana 47. Osnovnog zakona. Mihajlović. **Zorana Mihajlović** Samo malo pojašnjenje. Znam da ima jako puno pravnika pored vas pa bi možda bilo dobro da ih pitate, dakle, i razumem da vi niste to najbolje razumeli. Stav 1. koji ste pročitali poslanicima i građanima Srbije odnosi se na brodove u međunarodnom prevozu, a ne na te jahte koje vi pominjete.